**Jarnjak, Ivan (HDZ)** Prelazimo na točku 13., to je – - Konačni prijedlog Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, drugo čitanje, P.Z. br. 731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 Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo, Odbor za razvoj i obnovu, i Odbor za rad i socijalno partnerstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Tihana Kraljić, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Izvolite. Hvala najljepše, poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene zastupnice i zastupnici, predlagatelj prihvaća zaprimljeni amandman Odbora za zakonodavstvo. Uvodno želim reći vezano uz ovaj konačni prijedlog Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, da je neregistrirana djelatnost samo jedan od pojavnih oblika sive ekonomije. Jednako tako osnovna intencija ovog zakona koji je opći zakon i kojim se sankcionira obavljanje neregistrirane djelatnosti, odnosno sankcioniranje svih onih koji danas u Republici Hrvatskoj obavljaju svoju djelatnost, a da ju nisu registrirali niti u obrtnom registru, niti u registru trgovačkog suda, a jednako tako da ju nisu niti prijavili poreznim tijelima. posebni zakoni koji reguliraju određene vrste djelatnosti, kao što je npr. Zakon o trgovini, Zakon o ugostiteljstvu, međutim postoji cijeli niz usluga koji u ovom trenutku nisu pokriveni, i gdje znači inspekcijske službe bez donošenja jednoga ovakvog zakona nisu u mogućnosti provoditi i vršiti nadzor. Ovaj zakon jasno i nedvosmisleno utvrđuje što je to obavljanje neregistrirane djelatnosti, ali isto tako u odnosu na prethodno, odnosno prvo čitanje, jednako tako jasno i nedvosmisleno utvrđuje da se obavljanjem neregistrirane djelatnosti ne podrazumijeva znači rad za vlastite potrebe, pružanje prijateljske, obiteljske i susjedske pomoći. Zakonom je utvrđeno tko provodi nadzor, te koje su prekršajne i ostale sankcije. Evo predlagatelj predlaže prihvaćanje zakona u ovom obliku. Hvala.

Uvaženi gospodine potpredsjedniče, uvažena državna tajnice, kolegice i kolege, dakle naravno danas na neki zadovoljni smo što je predlagač dao ovaj zakon, odnosno konačni prijedlog Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti u dva čitanja, što je predlagač na neki način uvažio dio primjedbi iznesenih u prvom čitanju, ali to i dalje nije dovoljno da ostanemo kod našeg prvotnog stava, a prvi stav kluba Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika je bio da umjesto da se piše zakon sa 10 članaka, da je bilo dovoljno napisati zakon sa jednim člankom koji bi se zvao Zakon o dozvoljenoj neregistriranoj djelatnosti, jer ovdje što ovdje što u ovom zakonu govorimo da je nedozvoljeno, sve to već potpada pod neke druge zakone, i već postoji ingerencija inspekcije rada da sankcionira takve pojavne oblike. Drago mi je da je predlagač u odnosu na prvo čitanje spustio ambicije u odnosu na borbu protiv korupcije, odnosno pardon borbu protiv sive ekonomije, jer ovo doista u tom kontekstu zakon velikih želja, ali malog zahvata, i kako rekoh na odboru ovo je mreža za sitnu plavu ribu, ovo nije mreža za krupnu ribu. Ovdje se dozvoljava sigurno inspekciji rada da temeljem registra obrtnika i ugašenih obrta traži po kućama da li netko radi frizeraj po kućama, da li netko radi keramiku nekom drugom itd., da provjera, moguće da kažnjava zato što se radi neregistrirana djelatnost, odnosno zato što on nije u registru obrtnika. Predlagali smo u prvom čitanju, a i danas predlažemo mjere, dakle nećemo reći da ova će biti potpuno nevaljana mjera, ali rekli smo ovo je mjera ograničenih dosega, predlagali smo nešto po uzoru na druge zemlje, nešto što smo kod pomorskog zakonika ovdje govorili vrijedilo bi napraviti sa hrvatskim obrtnicima. Naime ako se kod pomorskog zakonika iskazao interes da naši brodovi dođu pod našu zastavu, i zato se odstupilo od poreza na dobit, nego se uveo porez na tonažu, dakle na nosivost tih brodova, dakle puno jednostavnije rješenje, puno povoljnije za brodare, a ovdje znamo da su obrtnici nisu najbogatiji ljudi Hrvatske, nego ljudi koji hrane svoje obitelji iz svog obrta, iz svog grada. Znamo da su oni potrebni kao jak socijalni osigurač Hrvatske, da bi nam bilo drago da ih ima što više, da su svi registrirani jer samim tim što rade već doprinose, nemamo nezaposlene. Da ih ne moramo ugušiti sa porezima. Prijedlog je bio da oni, da im se odredi paušal kao jedna od mogućnosti, paušalno plaćanje poreza, ali naravno da se obvezuju svi biti registrirani. Jedan od prijedloga je bio i da se ona famozna kvota od 85 tisuća kuna ako se ne varam bruto prihoda u godini poveća na 200, da se ta kvota vezuje uz broj zaposlenih. Jer ne možemo promatrati obrtnika koji obavlja sam svoj posao, ima svoju radionicu nego može zapošljavati i više ljudi. Na kraju, u prvom čitanju smo i predložili da bi mogli pogledati i jedan uzor u Belgiji gdje je za takve poslove uveden vaučer. Na primjer kad banke daju kredite za opremanje stana, za izgradnju kuće itd., onda nikad ne daju gotovinu nego daju vaučer kojim se plaćaju obrtnički radovi u koji je već ugrađen i u koji je već ugrađen i porez, odnosno on se kod naplate tog vaučera obustavlja jel'. Prema tome, jedno dobro tehničko rješenje. Ne kažem da nijedno rješenje, ne kažem da smo u pravu, ali nisam siguran da je ovo jedino rješenje o kojem danas govorimo. On sigurno u sivoj ekonomiji neće obuhvatiti sav odrađen neevidentiran, neplaćen rad, pogotovo to neće obuhvatiti u ugostiteljstvu, turizmu i trgovini. ovaj zakon sigurno neće riješiti pitanje neprijavljivanja radnika, a to su generatori sigurno sive ekonomije više nego mali obrt. Ali, sigurno je da će ovaj zakon unijeti nemirne snove u one koji kod kuće imaju frizeraj ili imaju maserski salon koji je mobilan, dakle idu, nitko ne dolazi kod njih na masiranje nego oni idu u obitelji, u kućanstva na masiranje. I neće biti lako vjerujte i inspekcijama da ove stvari na ovaj način kako predviđa ovaj zakon privedu registriranoj djelatnosti, neće biti. Naime, u doba krize samo je još pojačana motivacija i korisnika usluga isto tako da plati što manje, a vi dobro znate da neregistrirana djelatnost naplaćuje I to je bila osnovna misao i osnovna ideja Udruženja obrtnika da se prvenstveno ovim zakonom ne spriječi siva ekonomija nego spriječi nelojalna konkurencija u obrtništvu. Oni su s time išli pred nas i pred vaše pred vaše ministarstvo sa ovim zahtjevom. Jer je to njima jedan gorući problem. Ja doista razumijem obrtnike da nije lako biti obrtnik koji plaća sve, a konkurencija mu je netko tko ne plaća ništa. Razumijem njihovu ideju, ali mislim da s ovim nećemo riješiti cjelokupni problem ili da će biti vrlo, vrlo teško riješiti primjenom ovog zakona taj problem. Dakle, morat ćemo upotrijebiti puno više kreativnosti, puno više mašte i naći još neke nove modele jer teško da jedna mjera može uroditi plodom. Obično cilj se postiže sa kombiniranjem više metoda. Dakle da zaključim, klub HNS-HSU-a neće biti protiv ovog zakona, ali neće biti ni za nažalost. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Na redu je klub SDP-a, uvaženi zastupnik Ivan Hanžek. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, državna tajnice. Što reći o ovom zakonu? Kolega Hrelja je rekao nekoliko stvari koje zaista mogu potpisati i podržati. Naime, mi smo kao nacija skloni vidjeti rješenja u donošenju novih propisa, a ne u razmatranju provođenja postojećih. Moja 20-godišnja praksa u lokalnoj samoupravi kroz poglavarstva, kroz razgovor sa onima koji ulaze u politiku svi su mislili da ćemo donijeti dobru odluku i da smo riješili problem. Ali, nikad ne govorimo o provođenju odluka, o realizaciji onoga što u tim odlukama stoji. Mi donesemo odluku da recimo noćni klubovi mogu raditi do 2 sata, policija ne kontrolira, inspekcije ne rade u noći u 2 sata i problem je i dalje ostao, radi se dulje, uznemirava se građane. I ova intencija koja je dana i koju sam ja podržao i glede našeg sada aktualnog predsjednika Obrtničke komore, gospodina Ranogajca, koji se kao predsjednik Obrtničke komore naše županije zalagao i zalaže za rješavanje tog problema, zaista treba riješiti problem nelojalne konkurencije. Vi imate danas situaciju, neću govoriti o firmama, da iz usluge režu elemente za namještaj, da to ljudi doma slažu i prodaju kupcima kao gotovi namještaj, ne plaćaju poreze, plate PDV kod kupnje tog materijala u trgovini i konkuriraju onima koji uredno plaćaju poreze, zapošljavaju ljude, plaćaju sve one daće koje danas obrtništvo ili malo poduzetništvo mora plaćati državi kao i u svim drugim državama. Da li mogu biti veće ili manje o tome se može razgovarati. Stoga mislim da je puno buke dignuto oko ovog zakona kao rješenje. Činjenica da je bilo malo, ajde da velim karikaturalnih rješenja sa ovim metrima i metražom i mjerenjem susjeda do susjeda, onda su se novinari još pobrinuli da to i više pretvore u karikaturu što mislim da nije dobro. Da konstruktivna kritika i nas i predlagača je dobrodošla, ali jer svi mi trebamo težiti da svak u ovoj državi plaća svoje obveze koje su regularne i propisane. Stoga isto kao i kolega Hrelja mogu reći ne protivimo se legitimnom pravu Vlade aktualne i ministarstva da pokuša naći rješenje za sivu ekonomiju i za nelegalne gospodarske aktivnosti, ali ne možemo ni podržati jer mislimo da u tom grmu ne leži zec. Navest ću vam i primjer građevinskih inspekcija. Građevinske inspekcije imaju naputke o postupanjima dok je u nivou niskogradnje da se ne ulazi na gradilište. A znate kada dođe do nivoa visokogradnje znači iznad nule terena onda to znači da je par desetaka tisuća kuna utrošeno i da vi morate pristupati opet rušenju. Ja sam predlagao i našoj bivšoj ministrici da se u zakon unese jedno rješenje a to je da komunalni inspektori postanu pomoćni građevinski inspektori. Mi na lokalnoj razini prvi možemo reagirati kod nelegalne gradnje kod pojava koje nisu u skladu sa zakonom, identificirati, pozvati, dati nalog za obustavu radova i pozvati inspektora koji dalje može provesti postupak. Slično je i sa ovim stvarima, ne zato da postanemo svi špijun, ali je činjenica da mi ne stimuliramo da nam određene službe funkcioniraju u otkrivanju takvih nelegalnih djelatnosti. I stoga ponavljam, nije rješenje donošenje zakona nego postojeće zakone primjenjivati i provoditi od strane onih koji su osposobljeni i plaćeni da to rade i pozvani. Još jednom, nećemo se protiviti ali ne možemo ni podržati ovaj prijedlog zakona.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažena državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. Mi u klubu HSS-a prije svega želimo izraziti zadovoljstvo time što je prihvaćena sugestija da se o ovom zakonskom prijedlogu raspravlja u dva čitanja, jer evo kao što se vidi iz prijedloga o kojem danas raspravljamo predlagatelj je uvažio dio primjedbi koje su izrečene u prvom čitanju, te možemo konstatirati da je danas pred nama tekst u koji su ugrađene neke odredbe koje su otklonile određene nejasnoće koje bi mogle izazvati probleme u njegovoj primjeni. Tu prije svega mislimo na članak 5. kojim je sada jasnije definirano što je to neregistrirana djelatnost kao iznimke na koje se zakon neće primjenjivati, a dio su naše tradicije i običaja. Primjerice, kada se radi o susjedskoj pomoći bez koje je život na selu nezamisliv, koja je njegov sastavni dio a riječ je o međusobnoj pomoći kod većih poslova, kao što su to sezonski radovi koji se moraju obavljati u određenom vremenskom roku poput berbe grožđa i svinjokolja ali pod uvjetom da se rad obavlja bez plaćanja ili druge materijalne koristi i da se ne obavlja redovito. Stoga pozdravljamo činjenicu što je predlagatelj uvažio izrečene primjedbi i odustao od definiranja susjedske pomoći unutar 500 m međusobne udaljenosti, te će klub HSS-a podržati ovaj zakonski prijedlog koji je potreban kako bi se što uspješnije suzbijala siva ekonomija koja je nažalost u Hrvatskoj dosta prisutna pojava. Naime, činjenica je činjenica je da je u situaciji kada je sve teže doći do posla mnogi obrtnici jedva spajaju kraj s krajem zbog nelojalne konkurencije koju predstavljaju oni koji svoje usluge nude na crno bez poreznih opterećenja ali poštivanje standarda, te su stoga jeftiniji od onih koji uredno izvršavaju svoje zakonske obaveze. S druge pak strane na taj se način oštećuje i čitavo društvo jer se izbjegava plaćanje poreza i time umanjuju prihodi državnog proračuna zbog čega na koncu bivaju oštećeni svi hrvatski građani. Na temelju dosadašnjih propisa inspekcija nije imala zakonsku podlogu za postupanje u takvim slučajevima, no ovim zakonskim prijedlogom omogućit će još efikasnije djelovanje što će uvjereni smo doprinijeti i većem suzbijanju sive ekonomije, a to je ujedno i jedna od mjera za oporavak gospodarstva. Zabrinjava podatak da je postotak udjela sive ekonomije u hrvatskom bruto domaćem proizvodu procjena oko 16% te je u usporedbi sa novim članicama EU Hrvatska svrstana među zemlje s najvećom raširenošću neslužbene ekonomije. Naime, prosjek za 10 novih članica EU iznosi preko 12% te je potrebno uložiti dodatne napore kako bi se i taj postotak smanjio i mislimo da je upravo ovakvim zakonskim propisima to i činimo. Zakon o zabrani i sprečavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti ujedno traži i Hrvatska obrtnička komora kako bi se na taj način zaštitili obrtnici koji su svoju djelatnost registrirali i obavljaju u skladu sa zakonom, jer su zbog ovakve nelojalne konkurencije koja zbog neplaćanja poreza ima manje troškove poslovanja u neravnopravnom položaju. Uz to se zbog utjecaja sive ekonomije cijena proizvoda i usluga još i smanjuje dok davanja državi ostaju ista. Nadalje, gospodarstvo je zbog sive ekonomije manje produktivno, a značajan dio gospodarske aktivnosti nije uračunat u ukupno gospodarstvo zbog čega veći broj važećih ekonomskih pokazatelja kao što je BDP čine se manjima nego što jesu. Uz to ljudi koji rade u području sive ekonomije nemaju isti status u odnosu na legalno zaposlene. Obzirom na već spomenutu štetu koja nastaje za državni proračun zbog manjih poreznih prihoda zbog čega i porezni obveznici snose veći porezni teret mi u klubu HSS-a ne gajimo nadu da će i ovim zakonskim propisom u potpunosti se suzbiti nelojalna konkurencija, ali ovim zakonskim prijedlogom sigurno će se djelovati na smanjenje nelojalne konkurencije i na zaštitu registriranih obrtnika kao što smo to i čuli zamolbu od Obrtničke komore. Stoga će klub HSS-a podržati ovaj prijedlog zakona jer vjerujemo da će u velikoj mjeri doprinijeti smanjenju sive ekonomije odnosno nelojalne konkurencije. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. I u ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Ivan Šuker. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice. Ja moram na početku ovog svog izlaganja u ime kluba HDZ-a izraziti zadovoljstvo što smo išli u dva čitanja i što smo neke nelogičnosti koje su bile u prvom čitanju ispravili. Međutim, ono što ni danas nije suvišno ni na odmet pripomenuti je da siva ekonomija nešto s čim s bori cijeli svijet. Razvijeni svijet to ima u manjim oblicima, a nerazvijenim svjetovima u većim oblicima. Međutim, vrlo interesantno da rezultati sive ekonomije itekako utječu na kako troškove lokalnog tako troškove državnog proračuna, ali bogme i na troškove zajedničkog proračuna EU. I vidjeli ste da su sve članice nove Europske unije, uniju morale korigirati svoj bruto domaći proizvod i to po izuzetno konzervativnoj metodologiji, dakle išlo se praktički na minimalne procjene, međutim svejedno je prosjek 12,1% iz jednostavnog razloga što bruto domaći proizvod i bruto domaći proizvod po stanovniku je osnovni parametar za dobivanje novaca iz zajedničkog proračuna Europske unije. I shodno tome i Republika Hrvatska je prije tri godine izvršila da tako kažem tu statističku promjenu i povećala je svoj bruto domaći proizvod za udio sive ekonomije negdje oko 16%. E sad kad kažemo 16% onda se to ne čini puno, međutim 16% na nekakvih 300 milijardi u tom trenutku bome nije nimalo mali iznos, to je iznos oko nekakvih …/Ne To je negdje po prilici oko 48 milijardi kuna procjene da se okreće u toj sivoj zoni. Danas smo imali prilike ovdje slušati dosta dinamičnu raspravu oko dječjeg doplatka. I mi se tu prepucavamo da li treba biti ovo ili treba biti ono, osnovica za obračun toga da li netko treba ili ne treba dobiti dječji doplatak, međutim tu taj crv sive ekonomije itekako jer mnogi oni koji se bave određenom djelatnošću koja nije prijavljena ostvare prihode koji se nigdje ne vide. I zato smo mi proteklih godina nizom zakonskih rješenja tu sivu ekonomiju počeli polako stiskati i mislim da je ona danas dovedena poprilično u neke okvire gdje je treba sad dodatno stiskati da dođemo na nekakav europski prosjek. Međutim, isto tako je vrlo interesantno pogledati, govorim o 2008. godini jer 2009. se u ovom trenutku radi, koliko je udio pojedinih gospodarskih grana u sivoj ekonomiji u Republici Hrvatskoj. I onda kad te gospodarske grane prebacite na rashodovnu stranu proračuna, kad pogledate koliko sudionici u gospodarstvu iz tih gospodarskih grana pričaju kako im država nije dala ovoliko, onoliko pa ćete vidjeti da su oni veliki gutači državnog proračuna, a istovremeno njihov udio u sivoj ekonomiji je izuzetno visok. Sad ću vam reći. Dakle poljoprivreda, lov i šumarstvo 10%, ribarstvo 20%, građevinarstvo 1%, trgovina na veliko i malo 12%, hoteli i restorani 25%. I ono što ovdje je jasno definirano što je, ali ono što se jasno ne vidi i o čemu mnogi hrvatski građani da tako kažem, ne bih htio sad biti grub ali možda je to najprikladnija riječ, nemaju pojma ali često nažalost naivni u tome nasjednu, a to su raznorazne usluge i kod nekretnina i kod nekakvih financijskih usluga čak 25%. 25%. Dakle, mi smo s ovim zakonom dotaknuli vrh ledenog brijega, jasno poslali poruku da je ovo jedan problem koji se mora rješavati i koji se mora riješiti, jasno poslali poruku svim državnim institucijama represivnim da tako kažem, od tržišne inspekcije, preko porezne uprave, Financijske policije, Financijskog inspektorata, Ureda za sprečavanje pranja novca, građevinske inspekcije, dakle svih mogućih inspekcija da treba djelovati, da treba raditi. Kažem, dotaknuli smo vrh ledenog brijega jer mi smo samo ovdje spomenuli neke djelatnosti koje možda čak i u cijeloj priči čine možda 3 ili 4% ukupno sive ekonomije. Možda je bilo u prvom čitanju nespretno su bile definirane neke stvari pa je zakon možda otišao u javnost u jednom totalno krivom smjeru, međutim ja se iskreno nadam da ćemo ga sad usmjeriti u jednom pozitivnom smjeru. Međutim ono što si mi moramo izbrisati iz glave, nama Europska unija neće oprostit sivu ekonomiju. Mi kad uđemo oni će tražit da mi još jedanputa korigiramo svoj bruto domaći proizvod iz jednostavnog razloga što naši pokazatelji bruto domaćeg proizvoda po stanovniku će skočit sigurno gore za dodatnih 1500 ili 2000 eura u odnosu na sadašnje i temeljem toga će se nama određivati pomoć koju ćemo moći dobiti. Prema tome, nama kao državi je u interesu da tu sivu ekonomiju smanjimo, da ono što treba doći u proračun da dođe jer mi ćemo tako i tako bez tih novaca ostati, nećemo ih dobiti ih Europske unije. A isto tako da one raznorazne pomoći i potpori, bez obzira da li se radi o fizičkim ili se radi o pravnim osobama, eliminiramo jer naprosto oni koji na nekakav nelegalan način sudjeluju u procesima stvaranja dohotka da ga jednostavno eliminiramo da ne mogu dobiti nikakvu potporu iz državnog proračuna. Jer mi smo imali danas Odbor za turizam i kad se govori o pokazateljima turizma u Hrvatskoj uspoređuju se sa nama konkurentnim zemljama, nitko ne spominje ovaj podatak udjela sive ekonomije u turizmu jer kad bi se taj dio sive ekonomije ugradio u te pokazatelje onda bi slika bila sasvim drugačija. Mi smo nažalost u Hrvatskoj skloni često uspoređivati neke stvari koje se ne mogu usporediti jer ih metodološki nismo stavili u isti okvir i onda dobivamo krivu sliku. Možda ćemo zaradit trenutno nekakve političke poene, ali stvarno nećemo riješiti problem. Svi znamo najbanalnija stvar već godinama, da inspektori turistički i tržišni ne mogu ući u kuću gdje svi znaju da ljetuje 10, 20 Nijemaca ili nekih drugih stranaca, neka oproste Nijemci što sam ih spomenuo. on nema prijavljenu djelatnost, nema natpis iznajmljuju se sobe ili zimmerfrei ili kako se već zove, dok …/Ne razumije se./… njegov susjed ima sve to legalno prijavljeno i njemu će inspekcija doći dva ili tri puta. I onda mi pričamo na kavi kako je ovaj ili onaj kupio stan ili kupio apartman, iznajmio ga ali mu nitko ništa ne može. Dakle, moramo stvoriti preduvjete da u takvim evidentnim situacijama oni koji su nadležni za kontrolu u Hrvatskoj mogu doći provjeriti da li se radi o nelegalnom obavljanju djelatnosti. Dakle, to je jedan manji segment građanski. Veliki dio nelegalne djelatnosti se događa i u velikim korporacijama, sa raznoraznim intelektualnim uslugama koje su ovakve i onakve. Ja vam to mogu reći iz iskustva, kao bivši ministar financija gdje su inspektori porezne uprave znali ući, utvrditi i po nekoliko milijuna dolara ili eura isplaćenih računa bez da je bilo adekvatne dokumentacije i vjerujte da smo u takvim slučajevima naplatili poreze. Ali šta je, to je bio jedan da tako kažem model koji su svi koristili. Kad su ih prvi puta poreznjaci ulovili onda su prestali s tim al su počeli s nečim drugim i to je najlegalniji način da on praktički dio zarade koju ostvari u Hrvatskoj prelije prema van, a da izbjegne poreznim škarama. Dakle ima puno modela, nema unificiranog oblika za borbu protiv sive ekonomije iz jednostavnog razloga što mi u Hrvatskoj u ovoj svojoj kratkoj ali burnoj povijesti od 20 godina možemo vidjeti kako u pojedinim momentima razvoja naše države i razvoja našeg gospodarstva određene gospodarske grane su stršile po sivoj ekonomiji. Evo uzmimo sad da ne idemo 20 godina unatrag, odimo zadnjih 10 godina unatrag. U onom trenutku kad je krenula velika ekspanzija cestogradnje, kad je krenula velika ekspanzija izgradnje građevinskih stanova znate što se dogodilo? Da je građevina bila, oni su bili preko 40% udjela u sivoj ekonomiji iz jednostavnog razloga što puno onih koji su radili su radili na ovaj ili onaj način. Nisu bili registrirani. Isto tako, sjetite se onog momenta dok se u Hrvatskoj nije bilo sad ne bih htio da reklamiram, ali dok nije bilo puno trgovačkih lanaca bilo je puno onih tzv. prtljažnik trgovina gdje se iz Mađarske ili iz Austrije švercala određena roba i prodavala na pultovima. Tada je trgovina najviše sudjelovala u sivoj ekonomiji. Međutim, kako se pojedine stvari uređuju tako siva ekonomija u tim gospodarskim granama se smanjuje. Ali zato u drugima se ne smanjuje. Ili uzmite samo u ribarstvu. Oni koji se bave isključivo sa lovom, ulovom plave ribe imaju vrlo mali udio sive ekonomije. Međutim, oni koji se bave sa ulovom bijele ribe, dakle ono što mogu prodati na tržištu u jednom drugom segmentu gdje postoji siva ekonomija i može se ljutit koliko god tko hoće ali ona naprosto postoji u u ugostiteljstvu. Dakle, gdje mogu prodati svoju robu mimo računa tu je udio sive ekonomije puno veći. I to su naprosto činjenice. I pred njima ne treba žmiriti, njih ne treba opravdavati. Ali isto tako treba naći modele kako se boriti protiv tog zla. I danas je ovdje netko spomenuo kad je bio dječji doplatak OIB. Da, OIB je model najefikasniji za borbu protiv sive ekonomije. I državne institucije su u ovom trenutku sve međusobno povezane. To što nekakav referent neće koristiti mogućnost da dođe do svih podataka i da građane Hrvatske ili poduzetnike ne seli od adrese do adrese to je njegovo loše funkcioniranje. Jedino u ovom trenutku što se pomoću OIB-a ne može skroz vidjeti su društva sa ograničenom odgovornošću registrirana prije 2010. godine i to je jedan od velikih rezultata nelikvidnosti u Republici Hrvatskoj. Jer vidjeli ste da preko 70% poduzeća koja su blokirana u ovom trenutku u Hrvatskoj, koja čine negdje oko 66% blokiranih sredstava, nenaplaćenih sredstava su poduzeća bez ijednog zaposlenog. Znači, poduzeća koja je netko otvorio, ostavio i krenuo dalje. Međutim, u onom trenutku kad Visoki trgovački sud zavede putem OIB, kolegice Antičević preduvjet je da se zavedu u Visokom trgovačkom sudu, a to ste mogli napraviti prije. Dakle, kad se zarede onda će se jasno vidjeti lepeza vlasnika svih tih tvrtki. Pa naravno da ću dobiti. Ali dakle vi ćete ići na Zakon o sudskom registru. Odmah znam što ćete reći i tu se slažem sa vama. Vi to dobro znate. Prema tome, ja samo hoću reći da Visoki trgovački sud, vi dobro znate da se njih 5 dogovorilo, osnovalo tvrtku. Prema van se prikazivao samo jedan, a njih 5 je međusobno prava i obaveze reguliralo ili društvenim ili dioničkim ugovorom. Ali prema van ih niste vidjeli. Mi sad hoćemo i zato je izmijenjen Zakon o sudskom registru da se kad se ukuca OIB da se točno vidi da je on vlasnik ili suvlasnik te tvrtke i ako je ta tvrtka vlasnik ili suvlasnik svih tih tvrtki da se povuče jednostavno lepeza da se može vidjeti točno gdje je tko vlasnik i suvlasnik. I na kraju, s obzirom da je povezano i sa ovom Financijskom depozitarnom agencijom gdje se evidentiraju vlasnici vrijednosnih papira. Dakle, svi financijski prihodi pojedinaca će se moći vidjeti. Svaka njegova kupovina nekretnina ili bilo čega će morati imati financijsko pokriće. I logična stvar da onaj dio novaca koji će biti zarađen na sivom tržištu će ga bit vrlo teško ugurati u legalne tokove. Dakle, to je jedan vrlo složeni proces i mislim da smo mi kad govorimo o ovoj temi otišli lagano previše u političke vode, iako mislim da u konačnici svi imamo isti cilj i istu želju, a to je da riješimo problem sive ekonomije. I vjerujte kad se krenulo u projekat OIB-a mi smo dobili komplimente. To je bio i projekat koji je bio nominiran od Svjetske banke za 10 najboljih IT projekata u toj godini upravo sa tim ciljem da se jasno u središnjem registru vidi sve što tko ima i što tko radi. I od kad je Boga i čovjeka bilo je sive ekonomije i bit će je, a uređene države su se pokazale u tome jesu uređene ili nisu, koliki je stupanj te sive ekonomije bio Dakle, nemojte zaboraviti onih 25% koje sam rekao u financijskim institucijama, institucijama koje se bave prodajom nekretnina. Dakle, klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati ovaj zakon kao i sve druge zakone koji su na tragu toga da se zajednički borimo protiv najvećeg zla čovječanstva, a to je korupcija. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo dva ispravka netočnih navoda. Prvo je uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa moram priznati da sam djelomično i iznenađen sa raspravom koju je gospodin Šuker imao. Apsolutno u ovom dijelu borbe protiv sive ekonomije da, ali evo ispravit ću jedan netočan navod. je do službenika u nekom ministarstvu ili poreznoj upravi da li će koristiti OIB i da li će na taj način vidjeti da li je netko ostvario određena sredstva i prihode u neregistriranoj djelatnosti ili nije na to platio porez. Pa nevjerojatno je da kolega Šuker koji je bio član Vlade, ministar financija govori da je to do službenika, da to nije stvar Vlade i odluke, političke volje da se obračuna sa sivom ekonomijom i sa onima koji su nelegalno stjecali prihode. Nego evo mi smo ostvarili sve preduvjete samo naši službenici to ne žele koristiti. Znači, to je evo gospodin Šuker ovdje sa govornice rekao. I naravno da se sa time ne mogu složiti jer svima je nama bilo jasno da neki ljudi koji sada imaju blokiranu imovinu koja vrijedi 30 milijuna

kolega Maras pa osvrnite se oko sebe i mnogi oko vas sjede i vi ste bili u lepezi financiranja SDP-a. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Drugi ispravak netočnog navoda uvažena zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Izvolite. Nekoliko netočnih ispravaka netočnih navoda, a počet ću sa ovim prvim koji je zadnji izrekao gospodin Šuker kada je rekao da od kad je Boga i čovjeka ima sive ekonomije. Kad je boga nije bilo nikad, ekonomije, sive ekonomije. Od kad je čovjeka možda je bilo, a od kad je HDZ-a ima i sive i crne ekonomije. To je problem. I kad smo mi gospodine Šuker, netočno je što vi kažete da se na takav način evo ste vi omogućili da se suzbija siva ekonomija, da se staje na kraj upravo neplaćanju državi. To je onaj stari problem o kojem se dobro mi znamo, a točno je to da smo mi uveli bili mehanizam koliko toliko ne bi sve spriječili ali bar bi onemogućili i otežali onima koji posluju na način da ne plaćaju svoje vjerovnike bilo oni radnici, dobavljači, kreditori ili država. Vi ste samo to proveli. .../Upadica Jarnjak: Vrijeme. Privedite kraju./... Jer ste ukinuli taj zaštitni mehanizam i omogućili takvima koji izgube parnice, koji moraju platiti da nesmetano osnuju nove tvrtke, Dolje. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Uvažena zastupnice, isteklo vam je vrijeme. Zahvaljujem. Morate se držati kak i svi drugi. Povreda Poslovnika, uvaženi zastupnik Ivan Šuker. Hvala lijepo. Dakle s obzirom da kolegica Antičević nije ispravila netočan navod, i nije ispravila ono što sam ja govorio, onda sam digao pločicu povrede Poslovnika. Međutim trebali bi znati da Ministarstvo financija ne donosi Zakon o sudskom registru, nego ga donosi Ministarstvo pravosuđa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. I kod nas je uobičajen način tako ispravke. …/Upadica se ne razumije./… Molim vas, nemojte polemizirati iz skupe. Nemojte polemizirati iz klupe. Prelazimo na pojedinačnu raspravu, uvaženi zastupnik Dragutin Lesar je prvi na redu, i pustite ga da govori. Hvala lijepa. **Lesar, Dragutin Da bi izbjegao zamku krivog razumijevanja zakona na početku jedno pitanje ako mi ga možete objasniti, članak 3. stavak 2., definicija fizičke osobe u smislu ovog zakona. Ova formulacija podrazumijeva i obiteljska poljoprivredna gospodarstva. …/Upadica se ne razumije./… Dobro. Da. Hvala lijepa na odgovoru. Mislim, obični ljudi čudno reagiraju kad netko iskreno nešto pita i prizna da nije razumio, pa onda se nastojim vidjeti da li je odgovor da ili ne. Jer znate kad ja razumijem neke stvari, vjerujte mi onda bu i svakoj budali jasno, zato uvijek si volim razjasniti dileme koje imam. I nije loše pitati, ako čovjek ne zna. sada siva ekonomija i nju možemo promatrati, o njoj raspravljati sa različitih aspekta, aspekta državnog interesa, državnog proračuna, lokalnih proračuna, utjecaj na socijalnu politiku, ali očito ovaj je prijedlog zakona posljedica pritiska poslodavaca, obrtnika na problem koji se zove nelojalna konkurencija. I doista na tržištu kad se sukobe ili nađu s jedne i druge strane dva poduzetnika od kojih jedan uredno izvršava svoje obaveze, ima sve radnike prijavljene, i drugi koji ajmo reći samo pola od toga nema, da teško da mogu biti s istom cijenom na tržištu, istom ponudom, s istim rezultatima poslovanja. Da li će ovaj ili ovakav model zakona uvelike ili u većem dijelu djelovati na smanjenje sive ekonomije, i smanjenje nelojalne konkurencije? Ja ne vjerujem da će dati neke velike rezultate, bit će vjerojatno u početku male kampanje pa će svaku večer mediji izvještavati da je neki inspektor ili neka inspekcija otkrila 5, 6, 10 frizerki u jednom gradu ili neke druge djelatnosti, i nakon 2, 3 mjeseca će se polako zaboraviti na ovo. Jer uvjeren sam da mi nitko neće moći dokazati suprotno, da su naši problemi o mehanizmima nadzora i kontrole i resursima inspekcijskih službi koji iz, što objektivnih, a što subjektivnih razloga naprosto nisu u stanju nadzirati i kontrolirati primjenu propisa postojećih, da bi siva ekonomija bila manja. I meni je drago da je kolega Šuker iznio nekoliko podataka koje recimo dosad nisam znao ili činjenica kako su sve pokušavali muljati da bi se izbjegavalo plaćanje poreza. Ali gledajte nelojalna konkurencija započinje i u trenutku neprijavljivanja radnika. I sad ne radi se o tome da neki poduzetnik ima jednog ili dva neprijavljena radnika, imaju ih na 50, 60, u nekim djelatnostima koji sezonski ili iznenada dobivaju posao, imate situaciju da na gradilištu imate jednog prijavljenog i 60 neprijavljenih radnika. Oni su istrenirani i uvježbani, zato što znaju pravce bježanja kad se inspekcijska služba pojavi i nitko nijedan identifikacijski dokumenat na poslu, na radnom mjestu ne smije imati, jer ako ga i nađu neće moći utvrditi njegov identitet. kao što zakon propisuje da poslodavac mora radnika obučiti za siguran rad, tako ti poslodavci radnike obučavaju kako bježati pred inspektorima kad se oni pojave, i kakve odgovore moraju davati. Ovaj zakon neće poboljšati da smanjimo broj neprijavljenih radnika. Nelojalna konkurencija je isplata plaće, ili dijela plaće ispod stola u kešu. Ovaj zakon uopće na to neće utjecati, ali mogu razumjeti nekog obrtnika koji radniku isplati dvije tisuće kuna keša ajde, ali kako netko dođe do 5 milijuna keša svaki mjesec koji isplaćuje ispod stola radnicima kao plaću? Kako je moguće, pazite 5 milijuna gotovine svaki mjesec imati. I da mu se nigdje nikako ne može ući u trag. I to zadnjih 2, 3 mjeseca, godinama. Nelojalna konkurencija je i pogodovanje kada se dolazi recimo do mineralnih sirovina, šljunak, ali ne kao eksploatacija nego čišćenje korita, izgradnje ribnjaka korita rijeke, izgradnje ribnjaka, održavanja okoliš.

ne može ih nadomjestiti 500 tisuća frizerki koji u svom stanu obavljaju svoju djelatnost. Zato sam skeptičan da ćemo imati dovoljno inspekcijskog nadzora za primjenu ovog zakona, a sam po sebi zakon ma kakvim god rigoroznim sankcijama prijetili neće dati sam od sebe rezultate, ako neće uslijediti i promjene na ova samo tri primjera koje sam ja iznio. Interesantno je, i ovaj primjer kolege Šukera da su se otkrivale i velike količine sredstava za različite intelektualne usluge, pa plaćanje prema inozemstvu da bi se izbjeglo plaćanje poreza doma, to samo znači da u poduzetništvu ima kreativnih ili su nešto kreativniji od nas svih koji pokušavamo zakonodavnim procesom pratiti, pa to prevenirati i unaprijed sprječavati, i slažem se s kolegom Šukerom da je nelojalne konkurencije i sive ekonomije bilo i bit će je, ali će se on morati samnom složiti da ćemo svi skupa imati pravo reći da smo zadovoljni kad je recimo svedemo na 15%.

između 15 i 20, evo svedimo mi na 20 za početak, to je negdje oko 12 milijardi manje no što je sad. I znam da ste vi uvjereni da ovaj zakon u tome može doprinijeti eventualno sa 1 promilom ne više od toga. Ja ću ga podržati, neću biti konstruktivno suzdržan. Zahvaljujem. Na redu je uvaženi zastupnik Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, državna tajnice. meni je žao što sam ovdje imao prilike čuti u više navrata od pojedinih kolega koji unaprijed predviđaju neefikasnost ovog zakona, a da zakon još ustvari nije niti u primjeni. se nagađa kako neće biti nikakve efikasnosti i daju se neke paušalne ocjene. Pa za suzbijanje sive ekonomije nijedna Vlada u svijetu, tako nijedna Vlada dosada u Hrvatskoj nije uspjela predložiti tako efikasna rješenja da bi uspjela u potpunosti sivu ekonomiju iskorijeniti. Nitko osim ove Vlade nije ponudio ništa bolje osim eto i ovog prijedloga zakona kojim se pokušava i kojem je osnovni cilj suzbiti sivu ekonomiju. Ali, nažalost pojedinci već po poznatom scenariju i dalje nastoje ako nećeš pomoći onda bar smetaj jer bitno je sudjelovati. Sigurno da je i ovaj zakon koliko god ga mi sad kritizirali opravdano ili neopravdano jedan pokušaj da se ta višeglava neman, ta siva ekonomija, ako se već ne može iskorijeniti da se bar maksimalno koliko toliko pokuša suzbiti. To je problem sive ekonomije u cijelom svijetu i ona faktički guši mnoga državna gospodarstva. A posebno je ta siva ekonomija nažalost ojačala u tim tranzicijskim zemljama gdje prividno u tim zemljama ima karakteristiku i socijalnog amortizera kojim se ublažavaju posljedice negativnog učinka te tranzicije. Pa onda se eto iz tog razloga nažalost toliko je nezaposlenih pa bolje da radi u fušu nego da bude bez posla. Prema podacima nedavnog istraživanja od 33 države Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj Hrvatska je treća po udjelu sive ekonomije sa nekom procjenom od 34,9% BDP-a, a iza a iza nas su Rumunjska i Bugarska sa 37% udjela. U Sloveniji udio sive ekonomije u BDP-u je negdje 27,4%, u Švicarskoj svega 8,3%. Normalno, to je sve pokazatelj koliko je zemlja razvijenija, jača gospodarski itd. Tu je logično i manji udio te sive ekonomije. Hrvatska je znači svrstana među zemlje s najveće raširenom tom sivom ekonomijom. Za Hrvatsku siva ekonomija u toj nelojalnoj konkurenciji znači gubitak na godišnjoj razini približno 20 milijardi kuna. Dok po procjeni Svjetske banke siva ekonomija za Hrvatsku znači gubitak od 120 milijardi kuna. Podaci su nam strašno različiti. Prema podacima Svjetske banke prošle godine u Hrvatskoj u području sive ekonomije je radilo oko 150 tisuća ljudi koji je radilo u tom području. da se samo upitamo koliko bi to bio doprinos da tih 150 tisuća ljudi je prijavilo tu svoju djelatnost i eto platilo u mirovinski i moglo normalno isplatiti sebi plaću koliki bi to bio doprinos i olakšanje za mirovinski sustav. Siva ekonomija generira se i u mnogim područjima od velikih tvrtki. Nije ništa nepoznato da mnoge velike tvrtke ucjenjuju svoje kooperante pa im na vrijeme ne isplaćuju te svoje obaveze. Zatim, mnoge tvrtke i poslodavci prisiljavaju radnike na isplatu minimalne plaće legalno, a onaj drugi dio se isplaćuje na crno ispod stola. I normalno, i to je područje sive ekonomije koja nažalost, ja ne znam, još nitko nije ponudio nikakav recept i rješenje da se uopće može riješiti kod nas. I to je veliki problem. Normalno da je prisutna siva ekonomija što je govorio i kolega Šuker u turizmu sa dosta visokim postotkom koliko sam čuo, u ugostiteljstvu itd. No, ja se slažem i sa svima onima koji kažu da bi državne institucije u tom dijelu trebale biti efikasnije u otkrivanju u otkrivanju te porezne utaje i normalno tog rada u području sive ekonomije. Podaci Porezne uprave za 2009. godinu koje smo mogli tu u materijalima pročitati kažu da su otkrile građane i tvrtke u pokušaju utaje 1,8 milijardi kuna. Pa sad kad uzmemo ove nesrazmjere koji se procjenjuju u Hrvatskoj 20 milijardi ili Svjetskoj banci 120 milijardi kuna onda su to ogromni nesrazmjeri onoga što ustvari Porezna uprava uspije na godišnjoj razini otkriti, a koliko ustvari je ta siva ekonomija prisutna u našem gospodarstvu. Transparentnost zakona sigurno da će olakšati mnogim inspektorima da kontroliraju, odnosno pronađu i uđu u te prostore u kojima se obavlja takva neregistrirana djelatnost, a normalno sve sa ciljem sprečavanje te nelegalne konkurencije u odnosu na one koji su registrirali svoju djelatnost, prijavili obrte i koji uredno plaćaju poreze u ovoj državi. Nije tajna, ja vjerujem da smo svi to čuli da Hrvatska obrtnička komora pa i danas na Odboru za rad i socijalno partnerstvo je predstavnik Obrtničke komore itekako pozdravio ovaj prijedlog zakona jer oni već dulje vrijeme glasno razmišljaju i traže da jednostavno dođe, da se donese jednostavno takav zakon s kojim bi se spriječila ta nelegalna konkurencija, fuš koji je prisutan od proizvodnje pa sve do usluge, a normalno da se potakne prijavljivanje obrta i da onda ti ljudi sudjeluju u jednoj ravnopravnoj tržišnoj utakmici. Priče koje su se u zadnje vrijeme provlačile kroz medije, a i evo ovdje u jednom dijelu, o predloženom zakonu nisu naglašavale bit ovog zakona koji ustvari treba poslužiti kao alat u borbi protiv sive ekonomije. Više smo se bavili svinjokoljama, berbom grožđa, maslina, šljiva nego stvarno koja je bit ovog zakona. Meni je drago zato da je predlagač i uvažio i te primjedbe koje se odnose i na ove tradicijske vrijednosti kod nas da faktički nema nikakve opasnosti da može prijatelj, susjed, obitelj jedan drugome pomoći na naravno bez naplate i bez obzira na razdaljinu stanovanja. mislim da treba naglasiti da treba bezbrižno i dalje njegovati ove naše tradicijske vrijednosti i ne trebaju se ljudi plašiti ići u berbu grožđa, maslima, pomoć prijateljima kod svinjokolja itd. I na kraju, primjenom ovog zakona ja vjerujem i u veću efikasnost kao što sam rekao nadležnih inspektora u otkrivanju neregistriranih djelatnosti jer faktički ovim zakonom su dobili jedan poboljšani alat u ruke mislim da bi trebalo vidjeti ove nesrazmjerne koji se faktički pokazuju u ovim informacijama, od svjetske banke pa do naših procjena kolika ta neregistrirana djelatnost ili ta siva ekonomija sudjeluje u gospodarstvu HRvatske. Hvala.

Uvaženi kolega Kunst, rekli ste da je vrlo logično da razvijene zemlje imaju manje sive ekonomije. Meni se čini da stvari stoje malo drugačije odnosno da treba obrnuti vrijednosti sustav da se ustvari smanjenjem sive ekonomije odnosno borbom protiv sive ekonomije stvaraju se razvijene države. Drugo, htio bih vam kada već raspravljamo prilično konstruktivno sa svih strana o ovoj temi postaviti jedno pitanje. Koliko u ovom trenutku nezaposlenost i siromaštvo u Hrvatskoj stvaraju sivu ekonomiju odnosno najblaže rečeno koliko pogoduju stvaranju sive ekonomije, jer s jedne strane imamo smanjenu kupovnu moć gotovo svih, a s druge strane imamo potrebu za preživljavanjem onih koji znaju nešto raditi i pod svaku cijenu naravno potpuno normalno da se bore za preživljavanje. A zašto i njih nismo isto tako stavili u funkciju borbe protiv sive ekonomije? U suštini gledajte meni i dalje, rekli ste da je ovo dobar alat za borbu protiv sive ekonomije, meni se ipak čini da je ovo slikovito da se izrazim malom motikom na hektar korova. Prema tome, mislim da me i dalje niste uvjerili da će učinak ovog zakona biti velik, mislim i dalje da treba kombinirati više metoda i da treba sveobuhvatno ići u borbu protiv sive ekonomije, a drugo ne smije se zaboraviti da u svim zemljama u krizi siva ekonomija je jedan socijalni amortizer i mislim da se tu ipak svi oko toga možemo složiti. Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Hrelja, meni je jasno da je vaša misija kao oporbenog zastupnika je ta da ako ne možete pomoći onda bar smetete jer bitno je sudjelovati. Ali nema razloga da kritizirate ovaj zakon, a i sami ste kontradiktorni u ovim pričama pa kažete da faktički borbom protiv sive ekonomije možemo biti razvijenija država. Pa na tom tragu je ovaj zakon upravo kao jedan od alata s kojim ćemo se boriti protiv sive ekonomije, a vi ga faktički kritizirate. Dajte ponudite nešto vi pametnije ako vi smilite da je ovaj zakon loš, dapače bit će mi drago i svatko neka ponudi nešto bolje kako se boriti sive ekonomije kada to nije problem Hrvatske. To je svjetski problem, to je problem u cijelom svijetu. kažete koliko ljudi radi u tom području sive ekonomije. Pa prema izvješću Svjetske banke prošle godine je radilo oko 150 tisuća ljudi u tom području sive ekonomije, jasno, a posebno je to izraženo i to sam rekao u svojoj raspravi u tranzicijskim zemljama, da upravo i taj način sive ekonomije je faktički jedan od socijalnih amortizera u tranzicijskim Ali ne možemo se s tim miriti. Sigurno da za to postoje socijalni mehanizmi u državi kako pomoći ljudima koji su socijalno ugroženi i kojima ta pomoć treba. Znači ne možemo reći da treba legalizirati rad na crno ili jednostavno pomiriti se s tim da ako čovjek ne radi da može raditi na crno i na taj način zarađivati. Ne, treba mu pomoć, zaposliti ga ili drugim socijalnim mehanizmima. Znači, ne možete kritizirati zakon koji je na tragu suzbijanja sive ekonomije. Nema logike. Zahvaljujem. Nastavljamo s pojedinačnom raspravom, na redu je uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Hvala vam. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. Konačni prijedlog Zakona o zabrani i sprečavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti da je kojim slučajem doživio još jedno čitanje možda bi spala ova knjiga na tri slova, kao što je državna tajnica, dakle ne kažem da je ona kriva, nego Vlada koja joj je dala tu zadaću, da svesrdno i najjače brani upravo one članke one članke ovog prijedloga zakona koji je bio u prvom čitanju oni su netragom nestali jer su bili najsporniji, a odnosilo se kao što je to državna tajnica uvodno obrazlažući sada konačni prijedlog zakona i rekla i obrazložila da se dozvoljava bratska, sestrinska, susjedska, prijateljska pomoć što je potrebno, što je normalno pogotovo u vremenu krize kada ne smijemo i ne možemo monetizirati sve odnose. Jer to nisu samo odnosi pomoći, kroz to se ljudi i druže, imaju neke svoje običaje i to je jedna velika vrijednost. A ponavljam, to je velika vrijednost pogotovo u ovom vremenu krize. I to je svakako dobro da je to učinila Vlada. Međutim, htjela bih posebno skrenuti pozornost da to Vlada ipak ne bi bila učinila da se nije digla javnost. I javnost koliko god ponekad izgleda da ništa ne može učiniti, baca se u opatiju, da su nemoćni, da svi argumenti padaju u vodu to ipak nije točno. Dakle, kada je taj građanski glas jasan, kada je dobro artikuliran, kada se vide sve apsurdnosti nekog prijedloga, onda zaista ta upornost se isplati. To se vidjelo i na ovom prijedlogu zakona. govoreći u ime kluba, gospodine Hanžek to mogu i ja ponoviti, stojimo na stajalištu da ovaj prijedlog zakona nije uopće bio potreban. Očito je Vladi potreban sav potreban sav zakon tj. sam naslov da figurira, evo mi donosimo zakon kojim zabranjujemo i sprečavamo obavljanje neregistrirane djelatnosti, kao da je to do sada bilo dozvoljeno. Gospođa državna tajnica kaže da, mi nismo imali elemente, nismo imali mehanizme kojim bi spriječili obavljanje neregistrirane djelatnosti. Ako je to točno, a nije točno jer je to razvidno što radi Državni inspektorat i ne treba mu uopće ni norma određena jer je to logično, jer to proizlazi iz zdravog razuma, iz čitavog našeg pravnog sustava da netko tko radi, a nije registrirao svoju djelatnost da bude pod sankcijama i da plaća kaznu. Pa to se vidi i kod ovog iznajmljivanja, to je naročito kod nas u Dalmaciji razvidno, pa onda i u Zagrebu stanova, dole apartmana, soba i tako. Ogromne su kazne i upravo su te kazne, velike kazne prisilile su ljude da imaju miran san i da registriraju svoju djelatnost što je svakako dobro. Prema tome, obrazlažući ovo da je ovo spasonosno rješenje jer da to se nije moglo učiniti do sada prije svega nije točno, to je jedna stvar. Druga stvar, kada bi bilo točno što vi kažete, onda ste vi poslali sada poruku svim onim postolarima, svim frizerkama, svim onim ljudima koji godinama imaju registrirane djelatnosti, koji godinama se muče sa isplatom velikih poreza, nameta, parafiskalnih nameta, kako doći do posla, kako osigurati plaću svojim radnicima, kako dakle platiti svima onima što je što je zakon odredio. Dakle, vi njima šaljete poruku da do sada uopće to nisu trebali raditi jer da eto iako nisu bili u zoni registrirane djelatnosti, dakle u zoni zakona, ali da im država isto nije mogla ništa i da se ništa dogodilo ne bi što naravno nije točno. Dakle, ovim zakonom se u biti želi reći nešto da država poduzima što je mogla sve učiniti postojećim zakonom o Državnom inspektoratu i kroz pojedine prekršajne odredbe pojedinih djelatnosti. Ako se nešto nije moglo ili je bilo nedorađeno pa negdje inspektor bi naišao na zatvorena vrata koja nikako zakonom nije mogao otvoriti onda je trebalo nadopuniti te zakone dva, tri članka, pogotovo ovaj Zakon o Državnom inspektoratu. Dakle, reći da evo sada imamo mehanizam, do sada nismo mogli ništa učiniti jednostavno nije točno. Ali je točno nešto što su kolege prije govorile iz bilo kojeg kluba da se zaista država svaka, svaka vlast i sve države suočavaju sa sivom ekonomijom i sivu ekonomiju je do krajnosti nemoguće iskorijeniti. Na neki način država svaka pa i koja živi u konjukturi, koja nije u recesiji, na neki način i tolerira neke sitne poslove i to nije problem. Međutim, što je kod nas problem? I ovaj prijedlog zakona u biti na neki način odvraća našu pozornost s ključnog problema, kako je došlo do situacije da su se mnogi obrti i zanati zatvorili, što je država učinila da do toga ne dođe i da su mnogi koji su zatvorili, koji su dobro poslovali, došli u sivu zonu, a donedavno su radili posve legalno. a donedavno su radili posve legalno. Dakle jednom nebrigom države, ja sada neću govoriti o gospodarskoj situaciji i našim pokazateljima koji nijedan relevantan nije dobar za Hrvatsku. Na tisuće i tisuće obrta je zatvoreno, gotovo svaki dan se po nekoliko njih zatvori, ali nije to samo rezultat ni krize nego i izravnim nedjelovanjem države. O tome smo prije ja i gospodin Šuker imali polemiku. Dakle, nedvojbeno je da je država donedavno tolerirala one, a još uvijek u dobrom dijelu neplaćanja, one koji ovim redovnim koji žele poslovati zakonito konkurira im s druge strane onaj koji ne posluje zakonito. Tobože on se nalazi u, ne nalazi se u sivoj zoni jer on ima registriranu djelatnost, ti su još najopasniji koji su u zoni registrirane djelatnosti. Njima se jednostavno tolerira da rade nezakonito. Ja sad neću govoriti o poslovima kako dobivaju, na koji način, to je preširoka tema koja bi nas sada odvela dalje. Želim se koncentrirati upravo na ovu problematiku. Dakle kako je moguće da država tolerira da ti posluju, a ne isplaćuju svoje vjerovnike, ponovit ću, bili oni država, bili oni radnici, dobavljači i ovi drugi. Ti isti dobavljači koji žele dobro raditi, koji su vjerovnici u odnosu na ove koji su privilegirani i koji jednostavno nemoguće i zakonito rade jer njima duguju drugi, a država tolerira da to oni rade. I dakle mi smo trebali to riješiti, mi smo ukazivali, mi smo se susretali s tom problematikom pa smo uveli onaj mehanizam da oni koji su tako poslovali, koji su ostali dužni, dobili pravomoćne sudske odluke da ne možemo sada doći i zatvoriti ključ u bravu i rugati se i pravosuđu i svojim vjerovnicima. To im je gospodin Sanader omogućio kroz onaj famozni projekt Vlada hitro.hr, da moraju hitro oni se registrirati, a kad smo mi isticali taj prigovor da nemamo ništa protiv da se sve tvrtke hitro, brzo registriraju, a to je najmanji problem bio u Republici Hrvatskoj 2004. pa '05., '06. i sad, drugi su problemi puno veći, pa nam je rečeno ma da ali ionako oni mogu to registrirati na svoju majku, sestru, braću, povezane neke osobe. A onda što je država, da im država umjesto da suzi prostor tih zlouporaba ona im je omogućila. Ali jasno je to bilo, onom ranijem premijeru je bilo jasno zašto to radi, točno se vide po sudskim sada stvarima zašto se to radilo. I sada i ova kompozicija, ova vlast nastavak morala bi tome reći ne pa onda eventualno pa da imamo nekakav i ovaj poseban zakon, jer na ovaj način se samo figurira evo mi želimo zabraniti i onemogućiti sivu ekonomiju. I zaista i ta siva ekonomija i zašto bi automehaničari, frizeri i ostali radili na crno pa da drugi moraju plaćati sve obaveze. Ali recite vi meni molim vas, zašto država ne staje na kraj. Prije smo imali ovaj Obiteljski zakon i tako gdje se radi, gdje otac, majka, obitelji, oni na kraju pored svoje plaće zarađene prisiljeni su nešto raditi jer nisu dobili pošteno zarađenu plaću jer se Vlada, hoće im doći sutra USKOK, kako ste vi uopće preživjeli, radili ste na crno. E sad dolazimo na ovu priču najspornijeg članka, to je članak 6., da vi jednostavno pored Policije zdrave i žive, koliko toliko dobro plaćene ali bar imaju stalnu plaću, i inspekcije, vi činite od građanina da on radi posao za državu… **Jarnjak, Ivan (HDZ)** tražiti certifikat, izvod iz registra da je ta određena fizička ili pravna osoba upisana u registar da bi mogli naručiti taj posao. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo jednu repliku uvažena zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite. (SDP)** Kolegice Antičević, ja se slažem sa vama da zapravo ovaj zakon ovako kako je koncipiran neće riješiti problem sive ekonomije osim što će uz neke službe kojima je zadatak da to nadziru još i građani morati nadzirati jer im onaj tko im neku uslugu pruža registriran ili nije. Međutim, htjela bih reći zašto dolazi do ovako visokog udjela sive ekonomije u pojedinim društvima? Pa upravo se to dešava i u hrvatskom društvu. U kriznim vremenima kad je niska zaposlenost, kad je veliki broj nezaposlenih, kada su niske plaće ili kada se zarađene plaće niti ne dobivaju dakle ne isplaćuju po nekoliko mjeseci ljudi su prisiljeni raditi u sivoj zoni. Prisiljeni su da bi uopće preživjeli. Ako idu, ako ostaju bez posla idu na Zavod za zapošljavanje. Tamo samo u jednom kratkom vremenu dobivaju određenu socijalnu naknadu. Iza toga mnogi su dugotrajno nezaposleni po nekoliko godina, nemaju nikakve prihode, ne mogu se zaposliti. A što će drugo raditi nego u sivoj zoni? Tko ih zapošljava? Sad će građani morati kontrolirati je li netko tko je u građevinskoj firmi dobio otkaz, a nekome će okrečiti stan ili ne znam šta će drugo raditi registriran ili nije. Obrtnici zatvaraju svoje obrte po nekoliko stotina obrtnika mjesečno upravo stoga što su im veliki nameti. Zato je i Europska unija izašla sa direktivom još prije tri godine da se smanje porezi upravo u onim obrtničkim djelatnostima gdje je visoki udio rada u cijeni usluge. Slovenci su evo nedugo frizerima smanjili PDV na 5%,

ovo na što ste skrenuli i pozornost voditi računa upravo da poduzme mjere, da sužava prostor mogućnosti sive ekonomije. Ali na žalost sa ovih nekoliko glavnih stvari o kojima sam prije govorila i koje ste vi nadodali sada država jednostavno gura ljude u sivu ekonomiju. Ali ovo što je jednostavno, ova odredba je sa pravnog stajališta nedopustiva. Sudioništvo u neregistriranoj djelatnosti između naručitelja usluge i davatelja nije moguće. Pa to nije kazneno djelo susretanja i sudioništva gdje su podijeljeni poslovi. Neregistrirana djelatnost je jedno, a naručitelj je drugo. Vi jednostavno ne možete tu pravit jednu kopiju između kaznenog djela i ovakvog prekršajnog postupanja kojeg želite pošto poto uvesti. Zbog čega? Znači ponovo ne vjerujete ili nemate ekipu za kontrolu ovakvog ponašanja, pa tražite od ljudi da budu inspektori. Dakle, svaki onaj u članku 6. vidite: "Pravna ili fizička osoba koja omogući obavljanje neregistrirane djelatnosti iz članka 5. jednoj ili većem broju osoba sudionik je i u obavljanju neregistrirane djelatnosti." Pa vi imate situacije koje su se sada nedavno razotkrile da je radio nekakav dućan ili neke druge uslužne djelatnosti. Tek se poslije otkrilo da uopće nisu registrirane. Znači, ide čovjek kupiti kruh ili nešto. On mora prije ići u registar provjeriti može li ući u .../Govornica se To je posao države. Zato porezni obveznici plaćaju inspektore da oni to rade. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je dalje rasprava pojedinačno. Na redu je uvaženi zastupnik Željko Turk. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući, uvažena državna tajnice, kolegice i kolege. Evo prije svega da konstatiram da podržavam prijedlog ovog zakona. Evo zahvaljujem i na uvažavanju predlagača da smo imali dva čitanja i na neki način doradili zakon i osobno što ste sve dobrim dijelom to i uvažili. Vrlo interesanta je ova rasprava danas vezano na temu sive ekonomije i dobar dio sudionika u raspravi je iznio neko svoje viđenje, manje više znamo da oblik i manifestacija same sive ekonomije njih ima više od one koji se zovu ilegalno gospodarstvo. Dakle, pitanje droge, oružja i Ne prijavljeno gospodarstvo dakle izbjegavanje poreza, neformalno gospodarstvo, pa do onog što je predmet danas ovdje našega zakona a to je zapravo neregistrirano gospodarstvo odnosno neprijavljeno u samoj službenoj statistici odnosno djelatnost bez upisa u sudski registar. Kako u uvodu je rečeno tako i u dijelu rasprave da je osnovna karakteristika da je zapravo bila onemogućena izvedba nadzora i poduzimanje određenih mjera vezanih za takovu djelatnost i što je zapravo na neki način i ovdje najviše viđeno odnosno rečeno da je to riječ o uslužnoj djelatnosti te kao takova na neki način i nije na kvalitetno mogla biti sankcionirana. Jasno je da je nelojalna konkurencija nešto što je prije svega i oduzimanje tržišta ali isto tako i jedno neravnopravna situacija u tržnom natjecanju i da je način njezinog rješavanja to su represivne mjere državne uprave na neki način riješene u dijelu prije svega ovog ilegalnog i neprijavljenoga ali je ovaj dio neregistriranog ostao neriješen. za razliku od uvažene kolegice koja je prije mene govorila o tome da od ljudi radimo inspektore. Ja bih iz životnog iskustva rekao upravo obrnuto. Nitko od njih ne traži inspektore, ali svi mi i zapitamo se ovdje među nama kada smo kao osobe trebali određene poslove i kada mi ih je netko radio dobrim dijelom smo znali da li je on fizička i pravna osoba i svi mi znamo da za određenu uslugu ili za kupovanje robe treba ispostaviti račun na kojem je sve jasno vidljivo. Ako tog računa nema ili ako taj račun inkriminiran kao takov onda će za njega odgovarati, dakle onaj koji ga je izdao, a ne onaj kome je ispostavljen. To je zapravo floskula, rečenica koja govori o tome da je takav način komuniciranja, odnosno takav način naručivanja posla i stavljanje onog tko je posao naručio u neravnopravan položaj ružan. Ja upravo smatram da je obrnuto i da je to jedno od njegovih bitnih i dobrih, kvalitativnih mjera upravo stavlja i onog tko je naručio takav posao ili takvu uslugu u situaciju da za takvo nelegalno naručivanje posla i odgovara jer je svjesno i debelo znao u što se upušta i zato je to na taj način tako trebalo biti i napravljeno. E sad dolazimo do nečega drugoga o kome ovdje danas nitko nije spomenuo, a to je zapravo naša društvena svijest i nas ovdje u Saboru ili nas kao građana ove države koji deklarativno ćemo se izjasniti za pravnu državu, za sve oblike načina života rada koji je u skladu sa zakonima, normativima, ili normama, a onda kada se to odnosi na nas same onda počesto zažmirimo na jedno ili drugo oko,

i svega onoga što nas čini dakle ponosnim građanima naše države, ili jednim dobrim dijelom i nekim represivnim mjerama, jer izgleda da je situacija kada nekoga odereš po džepu za nešto što si …/Govornik se ne razumije./… napravio najbolji i najkvalitetniji lijek. Možda još jedna interesantna konstatacija kada govorimo, a i danas je ovdje bilo spomenuto kako zapravo nezaposlenost utječe i na sam segment sive ekonomije, dakle dužno štovanje velikom broju nezaposlenih građana i građanka Republike Hrvatske, ja sam se osobno kao gradonačelnik našao u jednoj zaista interesantnoj situaciji, da sam u okviru jednog dakle aktivnosti vezanih uz javne radove sa Zavoda za zapošljavanje grada Zaprešića tražili 30-ak ljudi po primjerenoj stručnoj spremi za određenu vrstu poslova, a ima puno veći broj ljudi koji su nezaposleni po evidenciji, i da taj broj ljudi nismo u tom datom momentu mogli za te javne poslove dobiti, a oni su upravo po svojoj kvalifikaciji za te poslove i kvalificirani. Dakle postavlja se pitanje zašto je to tako, da li njihova stalna dakle pomoć koju primaju preko Zavoda za zapošljavanje, te eventualni dakle rad na crno u konačnici je bolje i kvalitetnije nego ići u dakle u sustav dakle dobivanja plaćanja zajedno sa svim onim porezima i doprinosima koji iz toga proizlazi, a sa druge strane upravo tvrtkama, pravnim osobama, obrtnicima uzimamo kruh iz ruku, a kad je riječ o takvoj vrsti posla. Što želim reći. Da kada govorim o temi i sive ekonomije, da ona nije jednoznačna, da ona nije crno-bijela, nego da zaista, a što se iz dosadašnje rasprave moglo vidjeti, zavisi i ovisi i o puno segmenata, ali dobrim dijelom i o ponašanju nas samih kao bitnih sudionika tog tog procesa u poslovima, aktivnostima a koji su vezani uz naš ukupni društveni, politički, privredni život, i naš doprinos svakog od nas pojedinca koji u datom momentu se može staviti u situaciju a kako sam se ja to ponašao u datom momentu, da li sam za uslugu koju sam dobio račun primjeren po zakonu, da li sam ga tražio, i da li sam na taj način, makar sam ja čini mi se i imam osjećaj bolje prošao oštetio širu društvenu zajednicu, pa sam između ostaloga oštetio i samoga sebe, jer se u taj isti državni proračun slilo manje novaca, nego što bi bilo da je po tom računu ili po toj usluzi koju sam dobio bio ispostavljen račun u skladu sa zakonom. Dakle iz ovoga svega što sam …/Govornik se ne razumije./… još jedanput dakle konstatiram da pozdravljam prijedlog donošenja ovoga zakona, s posebnim naglaskom na odgovornost i onih koji daju i onih koji primaju uslugu ili rade određene poslove na koji su dobili određenu narudžbu od nekoga. Hvala. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku, uvaženi zastupnik Krunoslav Markovinović. Izvolite. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Pa evo uvaženi kolega, točno je da je teže onima koji plaćaju svoje poreze, a ovi koji ne plaćaju trebali bi biti jeftiniji što često nisu. To je definitivno. A vjerujem da je jako teško i onima koji rade, a ne dobijaju plaće i da pokušavaju i sami od nečeg živjeti, i to bi se moglo jako dobro provjeriti na recimo jednoj firmi, Coningu jel, gdje radnici 4, 5 mjeseci nisu dobili plaće, da vidimo od čeg žive zapravo ti ljudi, jer veliki mag budući jel kukuriku koalicije Radimir Čačić, koji će gospodarstvo Hrvatske konačno postaviti na prave noge ne plaća radnike. Zašto ne plaća? Zato jer nije ministar i potpredsjednik Vlade, ne dodjeljuje državne poslove svojim radnicima, i zapravo firma stoji. Evo počeli su nešto muljati, graditi po Samoboru stanove, i to je sve skupa stalo, pa da vidimo zapravo kako ljudi koji ne dobivaju plaće žive, i koja svijetla budućnost im se pokazuje pred njima, ukazuje, kad njihov gazda konačno postane potpredsjednik Vlade buduće kukuriku koalicije. Hvala. uvaženi kolega, sve kaj ste rekli, nemam zapravo na to kaj odgovoriti, jer je samo po sebi to vidljivo. Ali i jasno je rečeno u mom nastupu, ja sam se jednim dijelom samo ukratko osvrnuo van onoga što je neregistrirana djelatnost, u ovome što smo rekli spada u jedan zaista rašireni dio sive ekonomije, a to je dakle gospodarstvo u okviru pravnih osoba, koji zaista u nekim datim momentima i široku lepezu načina i ponašanja da prije svega vi ste govorili o radnicima, obeštete radnike prije svega kroz neplaćanje, dakle nedobijanja plaće, kroz minimalne plaće pa ostatak na crno, ili kroz neke druge vrste, da li ugovora o radu ili o nekim drugim pravnim poslovima poslovima koji se unutar poduzeća, obrta mogu dešavati, a u okviru određenih pravnih osoba. Jasno, 100 ljudi, 100 ćudi, ima onih koji dobro rade, loše rade, a ima i onih koji se i puno hvale. Zahvaljujem. I zadnji u pojedinačnoj raspravi, uvaženi zastupnik Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice, cijenjeni kolegice i kolege. Ne postoji bolji ekonomski model od tržišnog gospodarstva za razvoj nacionalnog i svjetskog gospodarstva, i on se mora temeljiti na ravnopravnosti svih sudionika i svih gospodarskih subjekata u tržišnoj utakmici. I to je čak regulirano i Ustavom Republike Hrvatske. Ali ta tržišna ravnopravnost, ta tržišna utakmica je ugrožena mnogim čimbenicima, sa svih strana, nekada čak i zakonski, ali najviše je ugrožena ili je zvali neregistriranom djelatnošću ili je zvali sivom ekonomijom, ili radom na crnom, tako svejedno, i te procjene koliko je toga prisutno u ukupnoj gospodarskoj aktivnosti, u ukupnom BDP-u, toliko su neozbiljne da variraju čak za Republiku Hrvatsku od 14 do 38%. Ne postoji znanstvena metoda koja može realno procijeniti prisutnost neregistrirane djelatnosti, prisutnost sive ekonomije, to je jednako sigurno kao kad stavite ruku na čelo pacijentu, i odredite mu dijagnozu od čega boluje. Ali zdravlje gospodarstva isključivo ovisi o razini sive ekonomije. Kad je kolega Šuker rekao ona postoji od kad je Boga i čovjeka, to je više da uputi na dugovječnost takve negativne pojave. Ali, tamo gdje je Boga nema toga. Tamo gdje je Boga nema ni nečovječnosti ni nepoštenja ni nezakonitosti, a u Hrvatskoj sve je manje Boga pa je sve više tako negativnih pojava i sve veća i ovakva i ovakva prisutnost neregistrirane djelatnosti, odnosno sive ekonomije. A time se upravo ugrožava normalno funkcioniranje sustava, time dolazi do nelojalne konkurencije, do neravnopravnosti uvjeta. Ali, ne samo tako neregistriranom djelatnošću, nelojalna konkurencija i siva ekonomija je i tamo gdje je registrirana djelatnost. A što je neplaćeni prekovremeni rad nego siva ekonomija? A takvih ima napretek u Hrvatskoj. U velikim kompanijama ne pada na pamet nekom otići prije 8, 9 sati navečer doma i nema ni privatnog života,a nitko mu za to ne plaća. ali zato bi trebalo primiti druge radnike. Zato govorim često da su neopravdano otpuštani radnici, da trebaju, imaju potrebe za većim brojem, ali zlorabe one postojeće za istu plaću rade puno više. Što je s onima koji ne plate svojim dobavljačima? Zar i to nije nelojalna konkurencija? Što je sa onima koji rade neprijavljeni u tvrtkama koji imaju registriranu djelatnost? A ima i takvih. Sjetimo se samo kad je jedna velika građevinska tvrtka imala neregistriranih, neprijavljenih čini mi se 150 Rumunja ili Bugara prije par godina. Takvih ima na svakom koraku. TO moramo sprečavati. A gdje su se to, zar nije nelojalna konkurencija, kolega Šuker je isto to govorio fantomske intelektualne usluge o kojim sam ja prije 5 dana ovdje, 6, prošli tjedan govorio gdje prednjače velike kompanije. Što rade raznorazne kompanije za bezalkoholna pića, banke, institucije ili primjerice čije se to cigarete prodaju u Hrvatskoj nelegalno na cesti i na tržnicama? I oni iz te tvornice se javljaju i kaže raste siva ekonomija. Pa iz njihove tvornice se kradu te cigarete. Nisu to inozemne cigarete, iz njihove tvornice dopuste da se ukrade i da se prodaje ilegalno po Republici Hrvatskoj i još optužuju vlast zašto se to događa. Ovaj zakon bi morao konačno sprečavati takve negativne pojave. Što se događa na Jakuševcu? Ima, ljudi dođu godinama, 40 godina dođu, proda svoj automobil stari, gleda koji će kupiti, ali ima i onih koji tamo obavljaju neregistriranu djelatnost. Što je sa buvljacima? Što je sa onima po tržnici što drže robu široke potrošnje? Nitko ih ne kontrolira. I dosada institucije su mogle u nekim slučajevima djelovati i smanjiti prisutnost takve sive ekonomije. Što je sa kamenolomima? Što je sa vađenjem šljunka, što je sa kampiranjem? Što je sa ugostiteljskim objektima za vrijeme turističke sezone? Ovim zakonom kaže da će i onaj tko, fizička ili pravna osoba, omogući obavljanje neregistriranih djelatnosti biti odgovoran. Pa nije općina kriva što je netko na silu sada već 10, 15 godina drži kamp-kućicu, ne izdaje račune, ima 150 recimo jedan kamp ima 150 vozila uvijek u svakom momentu ukampiranih, ne plaća nikome, općina podnijela tužbu nitko ništa ne reagira. Što radi u takvim situacijama Državna inspekcija? Oklijeva. Nije dobro da oklijeva. Koliko je zaplijenila cigareta? Nikada. Što rade kreditne institucije, što rade financijske institucije? Evo, nije moj posao inspektorata državnog, nazovite, ja sam maloprije nazvao, piše javite se dobivate kredit. Na taj broj telefona Vlasta Ivana nepoznata. Znate kako reagiraju? Pitao sam dobar dan, ja sam taj i taj, molim vas kako se vaša kreditna institucija zove? Znate kako su bezobrazno odgovorili i spustili slušalicu. Ali, ovo preplavljuje Hrvatsku i tramvaje već 10 godina, a a banke nikada nisu reagirale i ogradile se, a nude kredite svih banaka. Jesu li ti ljudi prijavljeni koji to rade? Jel' imaju uopće agenciju? javite se kreditnoj agenciji. Nema žiga, nema ničega. E sad, predviđa ovaj zakon da će se morati oglasiti onaj sa svim podacima tko oglašava ovako pa nećemo onda gledati ove jumbo plakate – Koze su za kompromis, a nemamo pojma tko to piše. Mislim da takvima treba stati konačno u kraj. Ali,imam nekoliko primjera koji funkcioniraju i gdje treba intervenirati. Po Zakonu o trgovačkim društvima, to pravnici najbolje znaju, ne postoji pojam grupe. A u Hrvatskoj preplavile nekakve grupe. Te grupa PBZ grupa, pa grupa ova, grupa ona. Samo da bi između sebe ravnale nekakve račune da bi što manje prikazale poreza. Ne postoji grupa po Zakonu o trgovačkim društvima niti može biti registrirana. Kako onda može se imati memorandum i kako može onda djelovati? Nikako. To se može spriječiti. O razini djelovanja svih nas pojedinaca ovisi koliko će biti sive ekonomije. Što je neizdavanje računa nego poticaj sive ekonomije? A zamislite u hramu hrvatskog zakonodavstva već 3,5 godine nikad nije nitko dobio račun u našem restoranu u Saboru. U hramu zakonodavstva. To je nedopustivo. Dođete na autopraonicu ne možete dobiti račun, morate na svakom koraku. Mislim da bi boljom i snažnijom aktivnošću svih institucija i svih pojedinaca i onih koji se tjeraju da rade prekovremeno, a nisu plaćeni, mogli suzbiti ovako visoku prisutnost sive ekonomije. A i zakon bi mogao biti malo jasniji, bolji i precizniji kad biste primjerice u članku 9. – nemojte pisati pa ima još vremena da date amandman Vlade, kaže: "U provedbi inspekcijskog nadzora iz članka 8. ovog zakona nadležni inspektor usmenim će rješenjem u zapisniku itd." Ne Ne postoji usmeno rješenje. Kako će netko usmenim rješenjem u zapisnik? Može samo izdati usmeni nalog, a nikako usmeno rješenje. Rješenje može biti samo pisano. Pa molim vas i to pokušajte ispraviti. Što je sa kafićima? Toliko konobara radi neprijavljenih. Znači, nije samo problem neregistrirane djelatnosti nego i onih koji rade u subjektima registriranih djelatnosti. Što je sa intelektualnim uslugama? Što je sa izmišljenim putnim nalozima? Sve to pridonosi nelojalnoj konkurenciji. Što je sa onima koji ne plaćaju svoje obveze? Iznajmili su prostor i ne plaćaju 15 godina ni lokalnoj samoupravi ni državi ni privatnicima najam, a istodobno do njega je konkurencija koja mora i uredno plaća svoj najam. To je nelojalna konkurencija. I iz toga ne može proizaći zdravo gospodarstvo. Zato ovaj zakon vjerujem da će pridonijeti i da će malo više biti što kazaše ovdje Boga a malo manje sotone u gospodarstvu. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo jednu repliku uvaženi zastupnik Silvano Hrelja. Izvolite. Uvaženi kolega Mariću ja se nadam da vi moju repliku nećete shvatiti kao gospodin, ma uvjeren sam da nećete shvatiti kao gospodin Kunst, jer on obično sve krivo shvati. Ja poštujem ovu vašu demonstraciju oglasa koje nalazimo po stupovima i po Naime, pred gotovo 4 godine jedno zastupničko pitanje na koje se tadašnji ministar, a ovdje sada naš kolega zastupnik gospodin Šuker jako dobro pripremio, postavio sam upravo zbog tih kredita i kažem vrlo se dobro pripremio i dobro odgovorio, ali nažalost realizacija je još uvijek vrlo upitna. Htio sam se osvrnuti na vaše dvije tvrdnje koje ste rekli. Prvo, ravnopravnost u tržišnoj utakmici, da ona je najbitnija, ali to predmnijeva izgradnju sustava. Dakle, to se ne može stvoriti samo tako i mislim da smo i mi u svom radu dakle Hrvatski sabor na neki način generator neravnopravnosti u tržišnoj utakmici. Mislim da se isto tako možemo složiti oko toga da je siva ekonomija posljedica a ne uzrok i ovim zakonom djelujemo samo na ograničeni broj uzroka ukupne sive ekonomije, dakle ovim zakonom o kojem danas raspravljamo. Dakle nismo rekli da ćemo biti protiv tog zakona i pravo je zakonodavca da to radi odnosno predlagača, samo izražavamo sumnju na učinke odnosno na nesrazmjer između očekivanja i eventualno mogućih učinaka. I zadnje što sam vam htio reći je da mi odgovorite na pitanje, da li je u uvjetima krize i depresije uopće moguće jako obračunati sa sivom ekonomijom? Da li je to ... Mislim svako vrijeme mora biti

Ne da li je moguće, ne jeli moguće smanjivati sivu ekonomiju u uvjetima recesije. Nikada nije potrebnije eliminirati sivu ekonomiju kao u uvjetima recesije, tada je to najnužnije i naravno da se to može. Što se tiče izgradnje sustava, pa naravno da je potrebna izgradnja sustava pa i ovo je jedan kotačić u izgradnji sustava. On ne može ako idemo u najgoroj varijanti, ne može ničim štetiti može samo koristiti, prema tome nema nikakvog razloga da ga ne podržite. sve drugo ako ne podržavate onda je politikantstvo, a ne razumna odluka. Prema tome, ovaj zakon ničim ne šteti, dapače jedino će koristiti. Samo bih još nadostavio sa jednom tezom kada samo govorili o neprijavljenim radnicima u registriranim djelatnostima. Veliki problem sive ekonomije što je dopušteno, a tu sam rekao i zakonski da se djeluje na nelojalnu konkurenciju što je dopušteno da tvrtke ne imati nijednog zaposlenog. I mislim da je potrebno hitno reagirati i minimum svaka tvrtka mora imati jednog zaposlenog ili neka ne postoji. Jer što nam se inače događa? Da su nam najbogatiji ljudi u državi koji nemaju nijednog radnog staža, niti imaju plaće, niti plaćaju doprinos, ali od udjela u dividendi i dobiti oni su najbogatiji. A vas molim vas gospođo državna tajnice uzmite ove i hitno dajte nalog državnom inspektoratu da ide u akciju kada već čeka mjesecima i godinama da ništa ne poduzima. Ovo je sramota hrvatske ovakvog djelovanje nekih tajnovitih udruga, nekih neregistriranih udruga, nekih tajnih društava, nema ni osoba ni ničega i još prijete kada ih se nazove. Pokušajte ih nazvati pa ćete vidjeti kako će se ponijeti prema vama, samo pitajte s kim razgovaraju, dat ću ... **Jarnjak, Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kada se za to steknu potrebni uvjeti. Time ćemo završiti današnje zasjedanje SAbora, sutra ćemo nastaviti u 9,30 u 9,30 a 14. točkom dnevnog reda, a to je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. broj 811. Hvala lijepa. Hvala